Уважаеми колеги, започваме ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Съобщение за парламентарния контрол по повод на персонална промяна в Министерския съвет: Във връзка с персонална промяна в Министерския съвет, гласувана от Народното събрание днес, на неотговорените въпроси и питания към освободения министър на здравеопазването Николай Петров, задалите ги народни представители ще получат съответно устни и писмени отговори от новоизбрания министър на здравеопазването Кирил Ананиев. Съгласно наложилата се парламентарна практика на новоизбрания министър на здравеопазването ще се предостави време да се запознае със задавените въпроси и питания, да подготви или актуализира вече изготвени отговори, да ги оформи, съобразно вижданията си, и да планира участието си в пленарно заседание за парламентарен контрол в рамките на две седмици. Новопостъпили питания няма. Писмени отговори от: министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 г. – Лиляна Павлова, на въпрос от народния представител Джема Грозданова; - министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, на въпрос от народния представител Славчо Велков; Велков; - заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната – Красимир Каракачанов, на въпрос от народния представител Славчо Велков;

- министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев, на въпрос от народния представител Весела Лечева; - министъра на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов, на въпрос от народния представител Светла Бъчварова; Бъчварова; - министъра на околната среда и водите – Нено Димов, на въпрос от народния представител Николай Александров; - министъра на финансите – Владислав Горанов, на въпрос от народния представител Николай Александров; - министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев, на два въпроса от народния представител Николай Александров. Първият въпрос е към Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Той ще отговори на питане от народния представител Георги Гьоков, относно политика за решаване на демографските проблеми на страната. Имате думата, уважаеми господин Гьоков да развиете питането.

30% от населението и то без някакви сериозни причини от рода на война, на масова епидемия, на мор по населението, на природни катаклизми или други подобни. Вследствие на това България се очерта като страната с най лошите демографски показатели в Европейския съюз, а може би и в целия свят, демографията ни продължава да се влошава и сме на път да попаднем в групата на хиперзастаряващите общества. Последната е най-критична категория в класацията на Организацията на обединените нации, която се изготвя на база – каква част от цялото население в дадена държава е на възраст над 65 години. По тази класация едно общество се брои за хиперзастаряващо, когато делът на хората извън трудоспособна възраст в него е над 21%. Ако се вгледаме в данните на Националния статистически институт ще видим, че българите над 64 години са 20,7% от цялото българско население, а тези в трудоспособна възраст намаляват с 45 хиляди в сравнение с предходната година. Не много назад във времето – през 2010 г., процентът на съотношението е бил 17,7%, тоест темповете са повече от притеснителни. Вече спокойно можем да говорим за една катастрофално обезлюдена България. Пак според Националния статистически институт този процент ще стане 30% през 2030 г., а това вече без да ни го казват от където и да било, от ООН или от някъде другаде, е критична стойност за на социално осигурителните ни системи, за националната ни сигурност и за какво ли още не. В България всички, включително парламентарно представените извънпарламентарните партии, са наясно с изключително тежката демографска ситуация в страната. Казвам това, защото всички тези партии в предизборните си платформи в по-малка или по-голяма степен разглеждат този въпрос. Затова, аз мисля, че това би трябвало да бъде въпросът, с който правителството се ангажира приоритетно. Още повече, че по Програмата на правителството за управление са се ангажирали с приоритети и цели, цитирам: „Ограничаване на демографските тенденции на негативните демографски тенденции, в това число повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана емиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес.“ Затова моето питане към Вас, многоуважаеми господин Вицепремиер, е: какви мерки в краткосрочен и дългосрочен план, предвижда правителството за решаването на тежките демографски проблеми на страната ни? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. За отговор – заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика господин Валери Симеонов. Заповядайте, господин Симеонов – пет минути имате да отговорите на питането.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 благодаря Ви за въпроса. Изключително актуален, важен, смислен въпрос – тежък въпрос! Той се свежда фактически до два подвъпроса: какви са краткосрочните, какви са дългосрочните мерки? Ще започна с ... – няма да повтарям това, което Вие казахте – за демографската ситуация. Действително всичко това, което казахте е така. Какви са мерките, които в по-дългосрочен план смятаме да предприемем, говоря за следващите три години и половина. Насочваме се към решаването на няколко въпроса. На първо място, това е повишаване на раждаемостта, с оглед постигането поне на нулев естествен прираст. На второ място, намаляването на младежката емиграция и нова емиграционна политика. Във всяко от тези три направления има съществен чужд опит, чуждестранен опит, с който сме се постарали да се запознаем. В рамките на тези направления е вече в сила мярката за улесняване на асистираната репродукция, както Ви е известно. Следните шест мерки, предстои да бъдат внесени за приемане от Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет, така че ги приемете по-скоро като идеи, точно като дългосрочни задачи. Първа мярка – отпускането на специална еднократна финансова помощ при раждането на трето дете. Помощта се отпуска на отговорни родители, които нямат нарушения на своите задължения към първите си две деца, съответно съгласно релевантните закони, както и към други нормативни актове. Само за сравнение – от тази година Унгария отпуска 32 хил. евро за трето дете, а с подобно стимулиране с около четири пъти, макар раждаемостта на Русия е увеличена за осем години с 31%. С други думи има положителен опит от къде да черпим. Втората мярка – отпускане на специална месечна финансова помощ за трето дете от порядъка за издръжката на живота на това дете до навършването на определена възраст – това ще е пълнолетието. Отпуска се също на За сведение годишно в страната се раждат около 5 хиляди трети деца към настоящия момент. Искаме тази цифра да бъде увеличена! Трета мярка – предоставяне на нисколихвени, безлихвени жилищни заеми за млади семейства. Давам сравнение с Унгария, където на семейства с три или повече деца в допълнение към тази еднократна помощ, за която споменах, се дават 25-годишни жилищни кредити от 32 хил. евро при лихва 3%. Четвърта мярка – предоставяне на нисколихвени, безлихвени жилищни заеми за млади специалисти с висше образование. Пета мярка – предоставяне на стипендии на младежи за обучение в български и чужди висши училища срещу задължението за трудова заетост в страната за определен период от време. Стипендиите се отпускат за следване в български висши учебни училища за специалности, в които са наблюдава най-масова емиграция и недостиг, както и за следване в най-високо рейтингови чужди висши училища в специалности и области, които са стратегически необходими за българската икономика. Шеста мярка – въвеждане на модерна емиграционна политика с поставяне на условия и критерии за подбор на потенциалните емигранти, съобразени с потребностите на държавата. Емиграцията в България има потенциал да стане значим фактор за постигане на целта за увеличаване на числеността и за подобряване на възрастовата структура на българското население. По правило емигрантите са млади хора, икономически активни, които повече допринасят в социалната и здравната осигурителна система и по-малко потребяват. Правя сравнение с децата, колкото и да е така непопулярно едно такова сравнение. Говорим за процес на емиграция, който е планиран и управляван, нестихиен, не става въпрос и за нелегална емиграция. Това може да стане с емиграционни процедури, ориентирани към два показателя за подбор на кандидатите. Първо, с какво потенциалният емигрант може да бъде полезен за България – специалност, образование, деца, възраст, езици и така нататък, а и второ, доколко той е способен да се интегрира в българската нация. Разбира се, българите от нашата историческа диаспора имат предимство по показателя „способност за интегриране“ и представляват наш естествен демографски резерв. В тази връзка би могло да се мисли за по-специален подход, както от страна на държавата, така и от страна на работодателските организации при организирането и осигуряването на работа на тези хора на територията на страната. Мерките, съвсем естествено, в заключение мога да кажа, че ще бъдат прилагани комплексно – в пакет, не на парче. За съжаление в тази област за резултати може да се говори, да се очакват след доста години, няма да е пресилено да кажа около десетина

беше променен Правилникът за трудовата миграция и трудовата мобилност, осигурени бяха между три и четири хиляди наши сънародници, основно от Украйна, от Молдова и от други държави с българска диаспора да дойдат да работят за туристическия сезон и туристическият сезон, Слава богу, беше бих казал спасен с тези три четири хиляди човека, тъй като нямаше кой да работи там. Това е факт, вече е направено. На финал сме с промените в облекчителния режим за получаване на синя карта, той вече е в в комисиите. С неприятна изненада разбрах, че представителите на БСП не са подкрепили тези промени. Може би повлияни от позицията на КНСБ. Бих препоръчал, все пак в зала да го направите, защото там даваме възможност високо квалифицирани специалисти от всички области да влязат на трудовия пазар. Изключително огромна нужда има от такива хора. Няма нито инженери, нито има технически специалисти, нито IT специалисти. Навсякъде има нужда, търсенето е най-голямо и заплатите са високи, и е най-избелен, така да се каже бизнеса, той не е сив, особено в IT индустрията. Третото, по което приключваме работа, съвместно с тристранен формат – с президентството, в лицето на вицепремиера госпожа Йотова, и Министерство на правосъдието. Приключваме и с промените на Закона за гражданството, който до Нова година ще бъде предложен на Вашето внимание. Уважаеми народни представители, призовавам Ви да го подкрепите, където срокът за получаване на гражданство ще се сведе до шест месеца! Само да повторя – сезонната заетост осигурихме да се предоставя до седем дни, синята карта ще бъде до 37 дни и гражданството, живот и здраве, до 6 месеца. Най-накрая за Коледа, се надявам, като се надявам, аз в общи линии съм сигурен в това. До Коледа ще пуснем самолет до Одеса – по два полета на седмица. Колебая се дали да Ви поканя на първия полет, госпожо Нинова, защото като Ви поканих да летим с вертолета над оградата, Вие ми отказахте, но този път…

само че до момента – включително и тези политики, които изредихте за решаване на демографската криза, са по-скоро чиновнически и административни. В тях не става въпрос за по някакъв начин на раждаемостта сред българите. Въобще не ми се повдига въпросът, че близо – да не казвам над 50% от новородените българчета, не са етнически българи, което отново е сериозен проблем. Ще дойде момент, в който трудно ще твърдим, че нашата, българската държава, е наистина българска! Европа има същия проблем, но засега го решава по успешно от нас, от България, която е част от Европа. Моето и на моята парламентарна група – „БСП за България“ усещане е, че въпреки, че сте отделили място на този проблем в управленската Ви програма, няма адекватни действия до момента от Ваша страна и редица други въпроси изместват въпроса за демографската перспектива перспектива пред страната ни, като например магистрали, саниране и така нататък, а този въпрос наистина е жизнено важен за България. С тазгодишния бюджет докарвате на българина още бедност и още сериозни неравенства. Новият бюджет, въпреки че се мъчите да внушите на българите, че е социален, не е такъв и няма нищо за поощряване и решаване на въпросите на демографията. България, под вещото ръководство осем години вече на ГЕРБ, е най-бедната страна, с най-ниски доходи, от всички останали в Европейския съюз, даже и от тези, които не са членки на Европейския съюз. Това го знаят всички! Аз го маркирам, за да Ви кажа, че това няма как да не се отрази негативно и на демографското развитие на страната, даже може да твърдя, че това е една от сериозните причини. Затова, уважаеми господин Вицепремиер, Ви питам: Вие като българин, който назовава себе си „патриот“, доволен ли сте от сегашното състояние на демографската картина в страната и от това, което управляващите правят за решаване на тежките демографски проблеми на страната ни? днес – имаме идея за два законопроекта: единият за намаляване на ДДС-то на детските храни, за гледане и помощ при гледането на децата да бъде с намалено ДДС, и вторият законопроект – да се въведе необлагаем минимум на доходите за семейства с едно, две и три деца. Подкрепяте ли едни такива политики, господин Вицепремиер? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. За отговор – господин Вицепремиер, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Гьоков, действително се постарах да направя един неадминистративен отговор. Добре би било Вие да се постараете да не правите политически този отговор, защото чух декларации, които няма да коментирам. Имате правото като политическа сила и като народен представител да имате Вашето отношение, Вашето мнение. Аз не съм съгласен с това, че нищо не се прави. Виждам моето присъствие в управлението точно със – смисълът е такъв: нещо да се опитам да направя в ресорите, за които отговарям. Естествено, накрая преценката ще е Ваша и на избирателя, но това ще се разбере на изборите. на изборите. Имам самочувствието, че тези шест месеца не съм се занимавал само с други неща – много сериозно внимание съм обърнал и на този въпрос с демографията. Друг е въпросът, че толкова много не се е шумяло за това. Повече шум се вдигна за шума по заведенията, отколкото за демографията, но – осмелявам се да Ви напомня: за две седмици осигурихме три четири хиляди човека да влязат в българския пазар, на финал сме за синята карта, промените за българското гражданство също са напреднали Така че както прецените, такава оценка ще дадете. На Вашите допълнителни въпроси – дали съм доволен от това състояние на демографията, категорично не. Не съм доволен! Много трябва да се направи. Това е един много муден, бавен процес, който, за съжаление, е вързан пряко с икономическата обстановка във всяка държава, не само в България, така така че демографската криза и тенденция ще бъдат обърнати в случай, че имаме обръщане на икономическата тенденция. Аз така виждам въпроса, което не изключва насърчителните мерки от страна на държавата. На другия въпрос за ДДС-то за детски храни.

които и да е било продукти, храни или стоки. Това е заложено в програмата. Не ме питайте за моето лично убеждение, няма да го споделя, но така сме се разписали, така ще действаме в това управление. По въпроса за

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Господин Вицепремиер, не приемайте лично това! Аз виждам, че че полагате усилия в тази посока и профилът на партията Ви, на коалицията Ви е такъв, в тази посока. Ние имаме изключително много идеи в тази посока, които можем да споделим с Вас, и затова смятам, че от жизнена важност е ограничаването на следствията от демографската катастрофа. Това трябва да бъде предмет на много сериозна парламентарна дискусия, която да доведе до реални и отговорни мерки от страна на правителството и на мнозинството, законодателни и организационни мерки на изпълнителната власт за приоритетно осигуряване на средства и насочването им в посока решаване на демографските проблеми. Трябва да дискутираме тук в Народното събрание, но не само като стратегия, защото на българина му писна от стратегии, а като конкретни и ясни мерки, които да водят до решение, да подпомагат младите български семейства да отглеждат децата си. Заради това, уважаеми господин Вицепремиер и уважаема госпожо Председател, на основание

парламентарни разисквания за мерките по демографската криза пред родината ни. Повярвайте ни, ние имаме какво да кажем по въпроса. Надявам се, че и Вие имате какво да да говорите по проблема с демографията, защото демографската криза – спадащата раждаемост, демотивацията за отглеждане на деца, крият много тежки рискове и в един краткосрочен план ще могат могат да се окажат заплаха дори за националната ни сигурност. Радвам се, че тези дебати, разисквания, които ще направим, ще са в навечерието или между двете четения – между второто гласуване на бюджета за държавното обществено осигуряване и държавния бюджет,

към заместник министър-председателя по икономическата и демографска политика Валери Симеонов относно политика за решаване на демографските проблеми на страната и Проект за решение. Предложението за разисквания по питане и Проектът за решение са подписани от 66 народни представители, тоест изпълнено е изискването за повече от една пета

по питането и гласуване на Проекта за решение за следващото заседание, определено за парламентарен контрол. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народните представители Теодора Атанасова Халачева и Петър Бойков Витанов относно мерки на държавата за закрила на децата на българските емигранти. Заповядайте, госпожо Халачева. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Вицепремиер! От много години насам в Република България съществува едно неприятно социално явление. Много деца се отглеждат в непълноценно функциониращи семейства, защото родителите им са икономически емигранти. В развитието на тези деца има множество проблеми – като се почне от това, че растат без емоционално и личностно общуване със своите родители, та се стигне до тяхното процесуално представителство. През 2015 г. УНИЦЕФ направи едно представително изследване, което доказа, че тази група деца имат специфични потребности и проблеми. Те се затрудняват при тяхното пълноценно развитие, имат по-често проблеми в училище, четири пъти повече проблеми в детска педагогическа стая, четири пъти повече проблеми с органите на МВР. Във връзка с това аз и колегата Петър Витанов молим да отговорите на въпроса: колко са децата в Република България, чиито родители са емигранти, и какви мерки предприемате за тяхната закрила? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаема госпожо Халачева. За отговор – вицепремиерът господин Валери Симеонов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Халачева, господин Витанов! В резултат на редица фактори от години в България е налично явлението „икономически емигранти”. Често работещите зад граница български граждани поверяват децата си на грижите на свои близки роднини в страната ни. Безспорно тези деца, чиито родители работят зад граница, и които са подсигурени най-често финансово, но не и емоционално, влияе на поведението и развитието им, като оставя негативен отпечатък на цялостното им и личностно израстване. Децата на родители трудови емигранти се включват в общата група на деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето съгласно определението, дадено в § 1, т. 11 от „Допълнителните разпоредби“. Спрямо тях могат да се приложат подходящи мерки за закрила от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваването на детето. Част от мерките са: настаняване в семейство на близки и роднини, в приемно семейство или социална услуга от резидентен тип. Децата и лицата, полагащи грижи за тях, се насочват за ползване на подходящи социални услуги в общността, работа с психолог, консултиране и подкрепа, превенция на насилието, работа с деца с противообществени прояви и девиантно поведение. В част от случаите се привличат и външни специалисти, педагози, клинични психолози, психиатри, педиатри и така нататък. Законът за училищното и предучилищното образование предвижда съвместна работа на социалните партньори със служебните заведения. Предвидено е чрез центровете за подкрепа за личностно развитие към общините да се осъществява превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна, ресоциализираща дейност с децата и учениците, включително и с такива, чиито родители са в чужбина. Допълнителна подкрепа се оказва на децата от екипа за личностно развитие в училището и така нататък. През 2017 г. Държавната агенция за закрила на детето извърши проучване на броя на децата с родители трудови емигранти със съдействието на Агенцията за социално подпомагане, регионалните дирекции за социално подпомагане и и регионалните управления на образованието, както и областните администрации. От подадените от регионалните управления за образованието и от регионалните дирекции за социално подпомагане справки става ясно, че не се води точна статистика. За децата, чиито родители живеят и работят в чужбина, не се поддържа база данни или регистър на деца с родители емигранти. Констатира се значителна разлика в броя на децата от тази целева група, подадени от регионалните управления на Парадокс представлява например изнесената в медиите информация през 2016 г., че голяма част от децата в град Неделино, област Смолян, се отглеждат от своите баби и дядовци, тъй като родителите им работят в чужбина, а същевременно дадените данни за тази община са, че там няма такива деца. Така че статистиката е „гола вода”. Прави впечатление, че само малка част от тези деца са били обект на работа на Дирекцията за социално подпомагане.

план на Държавната агенция за закрила на детето е заложена дейност – извършване на интегрирани проверки

Уважаеми господин Симеонов, за жалост, от отговора Ви стана ясно едно: държавата няма адекватна политика за подкрепа на децата на българските емигранти. Вие вече шест месеца заемате поста си, затова Ви обръщам внимание на един факт. Не са изпълнени разпоредби по чл. 17а, ал. 9, т. „а“ и чл. 21, ал. 6, т. „а“ от Закона за закрила на детето нито председателят на Държавната агенция за закрила на детето е създал Национална информационна система за деца, които се нуждаят от специална грижа, нито пък общинските служби за социално подпомагане са създали и поддържат регистри за тези деца, току-що го признахте. По смисъла на § 1, ал. 11, т. „а“ от Заключителните разпоредби на Закона за закрила на детето това са деца с риск и грижите за тях трябва да бъдат полагани стриктно. Затова, господин Симеонов, си позволявам да Ви предложа едно: влезте в контакт с УНИЦЕФ и нека изследването, което цитирах, направено през 2015 г., да бъде поставено като цел и да се прави всяка година, за да имаме данни за децата на българските емигранти. То едва ли ще струва повече от 12 или 15 хил. лв., но социалният ефект,

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Халачева, господин Витанов, благодаря за препоръката. Не знам точно как ще стане задържането на децата с това изследване на УНИЦЕФ, не ми стана ясно, но по принцип не е лошо да се организира създаването на такава статистика. Тя действително е необходима. От друга страна, смея да изразя моето лично мнение, че тези деца фактически по правило не са рискови в целия си обем. Естествено, че има деца, които до голяма степен са лишени от всякакви грижи, но има и деца, които са обгрижвани изключително добре. Например

по-неравноправни граждани на тази държава, на нашата родина, но това е друга тема. Действително особено когато става въпрос за деца на малцинства, при които и родителските грижи не са на това ниво – традиционно, се получава това, за което Вие говорихте в статистиката по отношение на повишена престъпност, антисоциална дейност и прочее. Благодаря Ви все пак за загрижеността. Ще проуча въпроса с това изследване. Действително ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вицепремиер. Това беше последният въпрос към господин Валери Симеонов – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика. Да му благодарим за днешното участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Въпрос от народния представител Таско Ерменков относно Правилника за устройството и дейността на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Заповядайте, господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители!

Тяхната основна задача е да подготвят кадри за нуждите на Въоръжените сили и при организацията на военно-образователната система през 2002 г. Военноморското училище, благодарение на Генералния щаб, е запазено като такова и не е влязло в състава на Националния военен университет като факултет. Такова е било тогава искането на политическото ръководство на Министерството на отбраната, но това искане не е било удовлетворено. Още тогава единодушно е определено началникът на училището да е със звание „капитан първи ранг“, като е изтъкната причината за това, че е училище, а не университет и че завършващите са не повече от 20 – 25 курсанти. Независимо от това през януари 2016 г. рангът на длъжността на началника на училището е повишен във „флотилен адмирал“ и през настоящата година се наблюдават нови преференции за Военноморското училище

Въпросът за това дали началниците на военни училища да са хабилитирани, или не, е много чувствителен. През 2009 г. такова изискване беше въведено в Закона. Впоследствие беше отменено. Причината за тази отмяна беше, че се намалявали възможностите за развитие на офицерите от войските и че се прекъсва връзката на училищата с армията. Във връзка с гореизложеното желая да Ви поставя въпроса: кое налага само в Правилника за устройството и дейността и в акта за създаване на Висшето военноморско училище да се въведе изискването началникът на училището да е хабилитирано лице? Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. За отговор – заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната господин Каракачанов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ерменков! Съгласно измененията и допълненията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България правилниците за устройството и дейността на

В хода на работа се установи, че с оглед на настъпилите изменения в нормативната уредба е необходимо актовете за създаване на академиите и висшите учебни училища да бъдат изменени и допълнени. С моя заповед от 8 август 2017 г. назначих Работна група за изготвяне на окончателни варианти на проекти и на решения на Народното събрание за привеждане на актовете за

„Васил Левски“, „Панайот Волов“ и „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, както и проекти и правилници за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“ и Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили с актове за създаване или преобразуване на военните академии и висшите военни училища се определя техният вид, наименование, седалище, предмет на дейност, органи на управление, организационна структура и и предоставените им недвижими имоти за управление. Видно е, че за осигуряване на законосъобразността на правилниците за устройството и дейността на Военната академия и висшите военни училища, те следва да бъдат съобразени с актовете за създаването им и респективно с техните изменения и допълнения. В резултат на направения до момента анализ от прилагането на разпоредбите на Закона за отбраната, Закона за висшето образование и Закона за развитие на академичния състав, свързани с военното образование, както и на постъпилите предложения, може да се направи изводът, че е уместно да се изготвят идентични проекти на решения за изменение и допълнение на решенията за привеждане на актовете за създаване на Академията и висшите военни училища в съответствие със Закона за отбраната, Закона за висшето образование, които да отразяват спецификите на всяко училище. Убеден съм, че началникът трябва да бъде военнослужещ, който не само е служил във Въоръжените сили, но и познава системата на висшето образование в страната, да е част от академичния състав, да е преминал през академични длъжности, както и да познава всички процедури по Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав.

училище „Никола Йонков Вапцаров“, който е хабилитирано лице. Понастоящем Висшето военноморско училище е сред 12-те най-добри морски университета в света. Считам, че е целесъобразно началниците на Академията и висшите военни училища да бъдат хабилитирани лица, за да могат пълноценно да ръководят военно-образователните институции. Направените изменения на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ не е свързано с кадрови промени. Целта не е освобождаване на някои от сегашните началници. Като заключение искам да кажа, че адмирал Медникаров е един офицер и ръководител на Висше военно училище, което може да бъде давано за пример. Аз лично го правя винаги, когато от другите видове въоръжени сили поставят въпроси за висшето образование. Давам го за пример като ръководител, който е натрупал не само необходимия опит, но може да бъде

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Заместник министър-председател, не се съмнявам, че тази промяна е направена не за да се уволни някой по-рано. Нещо повече, както Ви е известно, с чл. 160 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по Ваше решение лицата, притежаващи висше офицерско звание и заемащи длъжност, в която се изисква хабилитация, могат да продължат да заемат длъжността си до навършване на 60 години.

тези, които трябва да ги управляват, освен строева подготовка, трябва да имат и понятие от управление на висше учебно заведение. Затова Ви питам: ще внесете ли все пак предложение за промяна в Закона – отново за въвеждане на това изискване и за другите военни университети, за да не го оставим само на субективното решение на един или друг министър, или на един или друг началник на военно училище, който предлага на министъра съответните правилници? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Ерменков. Заповядайте за дуплика, господин Вицепремиер.

винаги съм изразявал готовност да обсъждаме, които и да са от въпросите и темите, свързани с Министерството на отбраната. Благодаря Ви. от народния представител Николай Цонков относно изготвянето на споразумение между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за съвместно използване на Института по отбрана. Заповядайте, господин Цонков. НИКОЛАЙ ЦОНКОВ (БСП за Уважаеми господин Вицепремиер, дами и господа народни представители! Институтът по отбрана „Цветан Лазаров“ е научна институция, която работи в сферата на отбраната, като прави научноизследователска дейност, разработва научно-приложни проекти, също така и научно-технически разработки и осигуряване, с което да подпомага въвеждането на нови въоръжения, техника и така нататък. Всъщност научноизследователската, научно-приложната дейност опитно-конструкторската работа на Института са в областта на нови разработки, свързани със системи С4I, техническо осигуряване, въоръжения. Една основна част от работата на Института е да произвежда научно-образователна степен „доктор“, която е акредитирана в областта на техническите науки. Разбира се, освен тези дейности, на Института по отбрана от известно време са вменени и нови функции, които са свързани с разработване на технически задания за обществени поръчки. Вие знаете, както и аз, че разработването на тези технически задания в Института по отбрана е проблем, защото в голяма част от тези технически задания и предмета на поръчките няма необходимия както научен, така и експертен потенциал, и от тази гледна точка много от поръчките имат проблеми при тяхната реализация. На всичкото отгоре, през август 2017 г. има една договореност между Вас, господин Вицепремиер, и министъра на вътрешните работи за разработване на правен механизъм, който Институтът по отбрана да разработва технически задания и за Министерството на вътрешните работи. При положение че няма достатъчно експертен потенциал и има наличие – дори мога да кажа – на корупционни практики и съмнение за такива в тази посока, бих искал да Ви попитам: наистина ли е създадена такава съвместна група за разработване на правен механизъм? Докъде е стигнала? Налага ли се подобно сътрудничество между Министерството на отбраната и

госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Цонков! Във връзка с поставения от Вас въпрос искам да Ви информирам следното. С моя заповед от 3 август 2017 г. и със заповед от 7 август 2017 г. на министъра на вътрешните работи е създадена Междуведомствена работна група за проучване на съществуващата нормативна уредба, възможностите за съвместно използване на ресурси на Института по отбрана

Областите на сътрудничество според това Споразумение се осъществяват в съответствие с нормите на националното законодателство и на вътрешноведомствените актове на двете министерства. Предвидени са следните области на сътрудничество: техническа и експертна помощ, научни изследвания, научно сътрудничество, тактико-технически изпитания, лабораторни изпитания и други области от взаимен интерес по договореност между двете министерства. Формите на сътрудничество между двете страни са следните: реализиране на двустранни научни; научно-технически и иновационни програми и проекти; обмяна на опит и консултации; обмен на учени и специалисти; участие в работни срещи, конференции, симпозиуми, семинари и изложби; усъвършенстване на договорно-правната база на научно-техническото сътрудничество; обмяна на информация, документация и научни проекти от взаимен интерес; обмен на научно-техническа информация и документация; обмен на резултати от научно-техническите дейности до момента; извършване на експертиза на резултати на научно-техническата и иновационната дейност; методическа помощ при изработка на тактико-технически задания и технически спецификации от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ за нуждите на извършване на изпитания на техника, екипировка, системи, тилови имущества и материали от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ за нуждите на МВР; други форми на техническо, научно-техническо и иновационно сътрудничество на основата на взаимна договореност; консултации в областта на контрола, на качеството при придобиване на нови отбранителни продукти. По отношение на финансовата обезпеченост на посочените дейности, страните поемат всички разходи, свързани с изпълнението на дейностите в това Споразумение въз основа на принципа на реципрочността. Това е

уважаеми колеги! Аз съм съгласен с първата част на отговора. Хубаво е да има едно съвместно сътрудничество, работа за разработване на нови научно-изследователски проекти, внедряване на нови технологии и всичко, което е свързано с иновации в системата на сигурността. Господин Вицепремиер, от известно време е променен Правилникът, включително и Постановлението, което касае директора на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. В този смисъл вече е отпаднало изискването директорът да бъде хабилитирано лице, което смятам, че не е правилно – най-малкото, да не кажа абсурдно – на един научно-изследователски институт директор да бъде нехабилитирано лице. Второ, в крайна сметка има една голяма дирекция в Министерството на отбраната, която е натоварена за разработване на заданията и реализиране на обществените поръчки. Там, според мен е много по-висок потенциалът за тази дейност. Нека да оставим на Института по отбрана да върши своята основна функция – разработване на иновативни проекти, научни проекти, научно-приложни проекти, научно-техническо осигуряване за нуждите на Министерството на отбраната, но да не се занимава с разработване на технически задания, защото както казах, това е е една второстепенна функция, няма нужните експерти в тази област за всяка поръчка. Това създава проблеми и за Вас, и за Министерството. Обърнете внимание, не съм убеден, че точно в тази съвместна работа между двете министерства за разработване на технически задания ще се стигне до него хубаво. По-скоро е съмнително. НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Цонков. Не желаете да се възползвате от дуплика. Пристъпваме към следващия въпрос от народния представител Жельо Бойчев относно извършения ремонт за двигатели на самолети МиГ-29 в Полша. Заповядайте, господин Бойчев, да развиете Вашия въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Каракачанов, всеки Ваш предшественик, идвайки на този пост, започваше да обяснява как спасява бойната авиация и отчиташе огромни постижения. Затова си позволих и аз да задам този въпрос към Вас. Предходното Народно събрание – 43-тото, ратифицира Споразумението с Република Полша относно логистичната подкрепа за ремонт на двигателите на самолети МиГ-29. Тогава тук, в тази зала, това беше отчетено като огромен напредък, огромно постижение, държаха се много речи как сме направили пробив и как оттук нататък ще поддържаме нашите Военновъздушни сили в бойна готовност. Затова въпросът ми към Вас е следният: как е приключило това Споразумение, каква е равносметката от него, каква е крайната цена, която българската държава е платила за тези двигатели? Това беше един от големите аргументи, който беше изтъкван тук. Какъв в крайна сметка е удълженият ресурс, който може да бъде ползван от тях, и използват ли се всичките тези двигатели в момента по предназначение? Непрекъснато има информация, че нямаме

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бойчев! В изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Полша относно осигуряване на логистична подкрепа за самолетите МиГ-29 до настоящия момент са реализирани следните дейности по него, давам го в хронологичен вид. В края на 2015 г. и в началото на 2016 г. с полети на полските Военновъздушни сили в Полша са транспортирани предвидените за ремонт шест български двигатели РД-33.

На 8 юли 2016 г. с полет на полските Военновъздушни сили в Авиобаза „Граф Игнатиево“ бяха доставени първите два – първи и втори, ремонтирани български двигатели РД-33. На 15 юли 2016 г. в Министерството на отбраната постъпи информация, че ремонт на следващите два български двигателя – трети и четвърти, е приключило. В изпълнение на клаузите на Споразумението същите се намират за временно ползване в Република На 14 ноември бяха доставени последните два – пети и шести, ремонтирани двигатели РД-33. По този начин полската страна приключи в договорените срокове ремонта на шестте двигателя – обект на Споразумението. Понастоящем българските Военновъздушни сили продължават експлоатацията на четирите български и двата полски двигателя, доставени в края на 2015 г. (говорим за двата полски двигателя 2015 г.), като реципрочно полската страна експлоатира два ремонтирани български двигателя. Съгласно клаузите на Споразумението тези двигатели ще бъдат предоставени обратно на всяка от страните при отработване на 200 летателни часа или две години. Това беше хронологията. Крайната цена, което Вас Ви интересува, заложена в Споразумението за ремонта на двигателите, е 1 млн. 23 хил. евро на двигател или общо 6 млн. 138 хил. евро за шестте ремонтирани двигатели, като сумата е изцяло изплатена от наша страна. Ресурсът на двигателите е удължен с 350 часа, гаранционният период след извършването на ремонта на шестте български двигателя е 200 летателни часа или две години, което от събитията настъпи първо. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Заповядайте за реплика, господин Бойчев. Благодаря за отговора, господин Министър. Исках да чуя този отговор, защото това Споразумение беше представено като голям външнополитически успех и пробив на нашата страна, който давал други възможности да поддържаме нашата бойна авиация в бойна готовност. Знаете много добре, че това Споразумение не решава въпроса с поддръжката на самолетите, затова имам още няколко въпроса. Вярно ли е, че един от двигателите не работи и е аварирал? Ако това е така, предявени ли са съответните гаранции? Според Споразумението гаранцията трябва да се предявява към Министерството на националната отбрана на Република Полша. Казвам го това, тъй като в момента отново за пореден път се води голям дебат в българското общество – как и по какъв начин да бъде поддържана българската авиация. Тогава се твърдеше, че това е пътят и това е изходът – Споразумение с Полша. Затова бих искал да чуя: имайки вече едно Споразумение, имайки резултата, какви са Вашите намерения, господин Министър? Още повече – трябва да си призная, че правих една справка как е минал дебатът в залата – с разочарование констатирах, че Вие сте подкрепили това Споразумение с Република Полша. Публично сега, в момента, предлагате друг вариант и друг изход за това как да бъде поддържана бойната готовност на нашата авиация, но въпросът ми е: наистина ли един от двигателите е аварирал? Как Как ще бъде предявена гаранция за отстраняване на тази авария? Какъв оттук нататък ще бъде според Вас пътят, по който българската държава ще гарантира поддържането на своята бойна авиация?

това Споразумение изглеждаше най-добрият възможен вариант и даде глътка въздух на българската изтребителна авиация. Лично аз смятам, че ремонтът и поддръжката на нашите двигатели е най-добре да се осъществява от страната производител. Точно поради тази причина в първия месец, когато станах министър на отбраната, потърсих официално среща с генералния директор на РСК поканих го в България. Срещата се проведе официално в Министерството на отбраната – нещо, което не беше се случвало не знам от колко години и по какви съображения. Налице е подписан меморандум за намерения между Министерството на отбраната и РСК „МиГ“. Договорът е подписан от наша страна. Очаквам буквално тези дни да бъдат подписани от руска страна и да дойде работната група, която трябва да направи преглед и оценка на двигателите, за да имаме ясна представа колко ще струва това и да преценим дали всичките самолети самолети ще бъдат обект на това споразумение или само част от тях. Всичко зависи от цената и степента на модернизация, която можем да осигурим. Пак казвам, по този въпрос, помните, в миналия парламент имаше много остри дебати. Моето гласуване тогава беше, поради факта че това беше възможно най-бързият начин, а всяко друго решение, което можеше да възникне или да бъде наложено от залата, щеше да загуби време. Не искам Не искам да влизам, най-лесно е, много мои колеги са го правили – да се оправдават с предшественици. Аз не искам да го правя. Затова казвам, че моето мнение и моето решение беше директно срещата със страната производител, фирмата производител, като, казвал съм го няколко пъти публично, казвам го и от трибуната на Народното събрание – директни договори, без допускане на посредници на която и да е от страните, за да можем да постигнем по-добри финансови условия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: С това приключи участието на Красимир Каракачанов – заместник-министър председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната към отговорите на Красимир Вълчев – министър на образованието и науката. Той ще отговори на въпрос от народните представители Кристина Сидорова, Донка Симеонова и Виолета Желева относно качеството на безплатните закуски за деца в подготвителните групи и ученици от първи до четвърти клас. Заповядайте, Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Пълноценното, разнообразно и балансирано хранене на децата и учениците в ранна възраст е не само предпоставка за тяхното здраве, за нормалното развитие и растеж, но основен фактор за създаването на здравословен модел за поведение. Поставяме този въпрос, защото на многобройните срещи, които народните представители от „БСП за България“ провеждаме в цялата страна под наслов „За делника на образованието“

Поставяме този въпрос, защото непрекъснато получаваме сигнали от разтревожени родители относно неприятния външен вид, относно некачествените продукти, от които са направени закуските, затова че нямат срок на годност или не са опаковани по законовите изисквания. Отново в социалната мрежа възниква напрежение и родители започват да снимат, качват и коментират безплатните закуски. В медиите също се търсеше решение на този проблем. Най-вече поставяме този въпрос, защото здравословното хранене на децата и учениците е наша споделена отговорност. Средствата за безплатни закуски се осигуряват от държавния бюджет чрез национална програма към Министерството на образованието и науката, като в някои общини средствата за една закуска са дори под 50 стотинки. Знаем, че Министерството на образованието е поставило редица изисквания при осигуряването на безплатните закуски – например спазването на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословното хранене на учениците, също така Наредба № 9 за изискванията за качеството и безопасността на храните. Възниква въпросът за разумния компромис как и кога една такава добра инициатива – даване на безплатни закуски, може да се превърне в опасност за здравето на децата и учениците. Моля да отговорите: достатъчни ли са средствата за осигуряване на качествени безплатни закуски? Как се контролира качеството?

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Клисарова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Осигуряването и разпределението на целевите средства от държавния бюджет за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от първи до четвърти клас в държавните и в общинските детски градини и училища се урежда с Наредбата за финансирането на институциите в системата за предучилищното и училищното образование. До влизането й в сила те бяха уредени с Постановление 308 от 20 декември 2010 г. И в двата нормативни акта е посочено, че целевите средства се предоставят за осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци или плодове за подпомагане на обедното хранене на учениците от първи четвърти клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден. Министерският съвет определя за всяка бюджетна година размера на норматива за подпомагане храненето на децата и учениците, който е основа за разпределението на средствата по първостепенни разпоредители. Нормативът за 2017 г. е в размер на 72 лв. на дете, респективно ученик, като за 2018 г. този размер е запазен. Първостепенните разпоредители разпределят получените средства пропорционално на броя на децата и учениците въз основа на заявки по образец, подадени от директорите на детските градини и училищата. Директорът сключва договор с фирма за осигуряване на една от избраните дейности. Когато е избрано осигуряване на закуска, мляко, плодове или зеленчуци, в договора може да се посочи в кои дни от седмицата учениците ги получават. По решение на директора в договора с фирмата, осигуряваща закуските или обедно хранене, може да бъде разписано задължение на фирмата да предлага за съгласуване предварително седмично меню. Фирмите, осигуряващи храна, са задължени да спазват разпоредбите на Наредба № 37 от 2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от Министерството на здравеопазването, и на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските градини, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и детските градини, както и към храни, предлагани при при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министерството на земеделието и храните. Контролът по изпълнението на наредбите е възложен съответно на органите на държавния здравен контрол и на Българската агенция за безопасност на храните без това да отменя контролните функции на възложителя, който най-често е директорът на училището или детската градина. Да, действително ние имаме постоянната задача да подобряваме качеството на закуските и въобще на ученическото хранене, на храненето в училище, в детските градини. Възложил съм на колегите да сформират работна група и да ми изготвят доклад с предложения в тази връзка. Поканили сме конкретната организация, която се ангажира с петицията за подобряване на храненето. По отношение на това дали са достатъчни средствата – не, не са достатъчни! Те никога не са достатъчни. В случая пък имаме и това, че не са актуализирани през последните години. Имаме различни видове училища – сигурно на срещите, които споменахте, че провеждате, сте чули това, и аз съм постоянно в режим на комуникация със системата – различни видове училища в зависимост от това какви закуски искат, тоест не можем да поставим общи изисквания. Имаме училища, където

за тях е по-важно да бъде нещо малко, но далеч по-здравословно. Имаме училища, където повече са социално слабите ученици. За тях е по-важно да има повече калории. Ние ще търсим диференциран подход, както и включването на родителите в на родителите в обсъждането на това. Разумният компромис, който Вие казахте, не мисля, че има опасност за здравето. Там където има такава, обикновено е реагирано от страна на институциите, но имаме нужда от подобряване на качеството и увеличаване на средствата. Благодаря. Благодаря Ви, министър Вълчев. За реплика думата има госпожа Сидорова – заповядайте.

Изключително съм озадачена от това, което чух – че ще търсите диференциация. Значи деца, които са по-бедни, имат нужда от по-калорична храна, ще ядат това, (показва а други, които са по богати, нямали нужди от толкова калорична храна – ще ядат здравословна. Вярвам, че това е някаква грешка на изказа и не го мислите сериозно, защото е много страшно. Не чух отговор на въпроса дали ще се увеличат средствата? Май средствата остават същите, защото с 48 стотинки – толкова се пада на ден на едно дете, може да получат това, което Ви показах преди малко. За съжаление, обаче всичко в България се вдига, всички цени растат нагоре, на хранителните продукти – също. Не вярвам, че с 48 стотинки децата ни ще получат здравословно хранене, за огромно мое съжаление. Ще Ви подаря тези снимки. Надявам се да ги сложите някъде във Вашия кабинет, за да може да ги виждате, и когато стане дума за храната на нашите деца, когато става дума за средствата, които се отделят за хранене на нашите деца, да ги погледнете и да помислите – дали не е редно малко повече средства да се отделят за здравословно хранене. Замислете се, че има деца с беден социален статус, за които може би ябълката или банана в училище, или здравословната храна е единствената здравословна храна, която те ще изядат през деня. Давам Ви снимките и се надявам, че това, което казахте за разделението, не го мислите сериозно. (Подава Това беше репликата на госпожа Сидорова. Имате възможност за дуплика, господин Министър, заповядайте. Благодаря Ви за репликата. Това, което Ви казах, е, че ние не сме готови с предложение. Тепърва сме в процес на обсъждане. Тази диференциация може да бъде също и на финансирането на едно дете, такава диференциация имаме. Имаме възможност в момента част от тези средства или всички средства да се използват за обедно хранене или там, където не е заявено желание за включване в това подпомагане. Тук по-скоро правилното е да говорим за децентрализиран избор, който да включва и и родителите в това. В никакъв случай Министерството няма да постави някаква рамка, най-малкото тя не може да бъде приложима за всички образователни институции. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, Министър Вълчев. Процедура – заповядайте, господин Кутев, за процедура.

но тя е продиктувана от моето огромно изумление, когато вчера погледнах сайта на парламента и се установи, че не друг, а аз съм депутат с най-много наложени наказания в рамките на това Народно събрание. Всъщност те са общо три, две от които са мои.

несъгласие с това. Първото е на 21 април, когато всъщност в спор за водата в Хасково бях споменал, че министрите са проспали това, че има няколко изследвания за замърсяване на водата и в резултат на това идва скандалът. Това се оказа достатъчно за госпожа Караянчева да ми направи забележка: „че използвам парламентарната трибуна за политическа агитация“ – пред мен е протокол от заседанието и го цитирам. Ако това, че те са проспали – министрите, е политическа агитация, това аз не го разбирам и е абсолютно невярно. Второ, все пак парламентът е орган, в който има политически сили, и е нормално да се говори политически. Не виждам никакво основание за наложеното ми наказание от госпожа Караянчева. Вторият случай обаче е още по-скандален. Това е, когато четох декларация, в която няколко пъти цитирах Антон Тодоров. Цитирах какво говори за ГЕРБ, за Бойко Борисов и така нататък. Тези ми цитати, преди да разбере, че аз цитирам Антон Тодоров, тя беше ужасно възмутена и ме наказа за това, цитирам: „Правя Ви официална забележка! Обидни квалификации към премиера няма да допусна“. Тя беше като комсомолски секретар на амбразурата тук, зад мен. В същото време чак след това разбра, че това са цитати от Антон Тодоров. Защо при това положение тя е наказала мен, а не Антон Тодоров, аз не мога да разбера? И в двата случая няма никакво основание аз да бъда наказан и в момента в сайта на Народното събрание да стои моето име – че съм бил два пъти наказван от Цвета Караянчева. Защо точно Цвета Караянчева точно мен ме наказва два пъти, аз мога да си обясня само с някакви странни нейни нечисти помисли. Нямам никаква представа. Това е някаква фиксация в мен най-вероятно. Моля Ви да накажете госпожа Караянчева за неправилно наложени наказания. Благодаря. За нечистите помисли на госпожа Караянчева най-вероятно въпросът трябва да се доизясни. Процедурата беше наистина странна. Възползвахте се от нея. Продължаваме с въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Ирена Анастасова относно ръководния състав на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Заповядайте, госпожо Анастасова, за да зададете въпроса. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, колеги!

и по-скоро ръководството на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Въпросът е: какви са критериите за подбор и назначение на последните четирима директори на Центъра за периода 2016 – 2017 г.? Какви са задълженията на директора и заместник-директора на Центъра и считате ли, че за посочения период Центърът е изпълнявал ефективно заложените в дейността му цели? Тези въпроси са породени от въпросите на много други въпроси от колеги – учители и директори, относно дейността на Центъра. Несъмнено, това е важна дейност в контекста на изискванията за квалификация на работещите в системата на образованието и е изключително необходима. Въпросът е: дали наистина работата на Центъра и, респективно, на неговото ръководство е ефективна, дали се постигат целите, в изпълнение на които съществува тази структура на Министерството? Прегледът на официалния сайт на Центъра сочи, че през тази година – от януари до момента, по каталог е имало обучение на десет групи учители и директори през месец юли и осем такива през месец юни. Едва ли е оправдано съществуването на такава институция, ако за десет месеца организира и провежда 18 обучения и това е по каталог. Тоест може би проведените са и по-малко. Явно в Центъра съществува и кадрови проблем, след като за по-малко от една година там назначените директори са четирима. Не мога да си представя какво би решил или направил един ръководител, ако средното

Според структурата на Центъра за 2017 г., публикувана на сайта, служителите в него са 16, включително директор и заместник-директор. Дали щатното разписание отговаря на структурата, защото пък самата структура не съответства на записаното в Правилника за дейността на Центъра и защото например в цитирания правилник не съществува длъжност „заместник-директор“, нито са описани някакви негови задължения, но в структурата и в поименното посочване на членовете на екипа такава длъжност не само съществува, но тя е заета от господин Петър Зарев, който в същото време е и заместник-директор по административните въпроси в 20-о Основно училище в столицата, където може би случайно директор е госпожа Анелия Андреева – предишен директор на Центъра? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, госпожо Анастасова. Заповядайте за отговор, уважаеми министър Вълчев.

госпожо Председател, уважаема госпожо Анастасова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти е държавно обслужващо звено, което се ръководи и представлява от директор, назначен от министъра на образованието и науката въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда. Минималните специфични изисквания за заемане на длъжността „директор“ на Националния център са определени от утвърдената от министъра на образованието и науката длъжностна характеристика. Всички, заемащи посочената длъжност за периода 2016 – 2017 г. длъжността „директор“, са отговаряли на изискванията за заемане съгласно утвърдената длъжностна характеристика. Директорът към настоящия момент съм назначил на 17 юли 2017 г. като временно изпълняващ длъжността. Същият е с дългогодишен опит от над 15 години в сферата на обучението и повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, като е заемал експертна и ръководна длъжност в административно звено на Министерството, отговарящ за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. По отношение на По отношение на последните директори сме Ви представили тази информация, само ще допълня, че двама от тях са напуснали по собствено желание, което е една от причините за текучеството. По отношение на това дали имаме проблем с честата смяна на ръководството, да, несъмнено това представлява проблем. Задачата пред нас е да проведем конкурс през следващите месеци с оглед осигуряване на възможност за заемане на длъжността от директор, който покаже най-добри качества на конкурса. Центърът упражнява дейността си съгласно Правилник за устройство и дейността на Националния център за обучение и квалификация в системата на образованието, като предстои утвърждаването на нов правилник. Задълженията и правомощията на директора и заместник-директора са описани в действащия към настоящия момент Правилник за устройството и дейността му. В него са подробно разписани и длъжностните им характеристики. Във връзка с Вашия въпрос за задълженията. Тези задължения са: на първо място, планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Центъра; да изготвя и представя в Министерството на образованието и науката за утвърждаване от министъра на образованието и науката Годишен план за дейността на Центъра. Няма да изреждам всички, там са записани и задълженията на заместник-директора – да подпомага директора при изпълнение на основните дейности по координиране на процеса на разработване на Годишния план на Центъра и на Годишния доклад-анализ. По отношение на това може ли в по-голяма степен да се използва потенциала на Центъра, да се интензифицира неговата дейност – всъщност 18 обучения не са никак малко, но отделно от обученията по каталог Центърът изпълнява и дейности по Националната програма „Квалификация на педагогическите педагогическите специалисти“. Може би това е, което не се вижда на сайта, но това не означава, че няма възможност за допълнително интензифициране на неговата дейност. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за реплика, уважаема професор Клисарова.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, искам да обърна Вашето внимание Лиляна Друмева изпълнява три длъжности, знаете това. Юридически няма никакво нарушение, но тя е и временно назначен

на училището. Относно техни административни качества, щом заемат всички длъжности, мисля, че трябва да се върнем в началото на 90-е години и знаете проблемите в Регионалния инспекторат в Шумен, сега РУО – Шумен. Не само пресата, но аз имам и третото, техният голям административен опит, особено на господин Зарев, който през 2013 г. беше председател на Комисията по оценяване на проекти за обществени поръчки с предмет „Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното

хил. лв. в резултат на неверифицирани разходи от тази лоша финансова дейност. Това са фактите, мисля, че трябват много спешни мерки за промени в ръководството на този Център, защото неговото предназначение е изключително важно, след като казваме, че учителят

за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и възможна загуба на средства. Заповядайте да развиете питането, уважаема професор Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Досегашното изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е съпътствано с редица проблеми, свързани, на първо място, с наличието на капацитет от страна на Министерството на образованието и науката. Знаем, че заедно имахме съвместна комисия, на която обсъдихме въпросите, необходими така да бъдат направени и решени проблемите, които имаме с Европейската комисия, щото резултатът да бъде минимална загуба на средства. Преди две седмици с Решение на Министерския съвет бе създадена Изпълнителна агенция, абсолютно необходима по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която трябваше да поеме функциите на управляващ орган. Съгласно публикувания проект числеността на тази Агенция възлизаше на 106 бройки, от които 24 бройки са за Обща администрация. За сравнение към момента, преди Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ беше със 111 щатни бройки и с много по-малка администрация. В случая искам да подчертая, че е необходимо да докажем този капацитет на тази Агенция като управляващ орган и моите въпроси са свързани с: с: Намаляването на броя на служителите ще окаже ли влияние върху капацитета? Създаването на новите административни звена трябва ли да минат необходимата акредитация, защото тази Агенция да започне да работи? Какъв е рискът

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Клисарова, уважаеми госпожи и господа народни представители! Считано от 1 ноември тази година управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е функционално независимо административно звено. Изпълнителната агенция е създадена във връзка с констатацията в Одитния доклад на Европейската комисия относно необходимостта от разделяне на функциите между управляващия орган на Оперативната програма и Министерството като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от същата програма. Новата Изпълнителна агенция започна да функционира пълноценно и се изпълняват ангажиментите съгласно европейското и национално законодателство. Актуализирани са процедурните правила за управлението й, както и системите за управление и контрол, като са отразени препоръките от Предварителния одитен доклад на Европейската комисия. По отношение необходимостта от повторна акредитация на управляващия орган Ви информирам, че такава не се налага. Във връзка с необходимостта от подобряване на административния капацитет искам да Ви уверя, че работим

да положим усилия и да подобрим работата на управляващия орган, е точно изграждането на административния капацитет. По отношение на другото предизвикателство – изпълнението на на препоръките от Одитния доклад на Европейската комисия, това, което можем да кажем, е, че към 1 ноември сме изпълнили всички препоръки, които са ангажимент на Министерството, с изключение на тези с постоянен характер, и предстои да бъде оценено това изпълнение. Част от тези препоръки е създаването на Изпълнителната агенция, респективно разделението на функциите. Третото предизвикателство е свързано със забавянията забавянията по Първа ос на Оперативната програма, които назад във времето трудно могат да бъдат коригирани, тъй като не можем да върнем часовника. По По отношение на капацитета. Самото обособяване в Изпълнителна агенция дава възможност да се подобри капацитетът. Едно от изискванията и на Европейската комисия, а и мое изискване е всички служители на ръководни функции да бъдат избрани въз основа на конкурс. Това ще Това ще се случи, въпреки че в момента на тези ръководни функции има назначени служители, които са временно изпълняващи длъжността. През следващите седмици предстои да бъдат обявени такива конкурси. По отношение на възнагражденията обособяването в Изпълнителна агенция също дава възможност да се повишат възнагражденията и да се привлекат специалисти, ако искате, от други управляващи органи. Не са намалени щатните бройки на управляващия орган. Защо? Защото управляващият орган не включваше цялата Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, а включваше 96 щатни бройки, без отдел „Външни европейски програми“ – отдел, който остана в Министерството, заради това че неговото функциониране не е свързано с функциите на управляващия орган и с „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това беше едно от изискванията на донорите по механизмите, които изпълнява отдел „Външни европейски програми“. Тоест реално имаме 5 5 бройки увеличение на състава на управляващия орган, но то е насочено към административното обслужване на Агенцията. Трябва да се създадат всички процедури – система за финансово управление и контрол, всички правила за функционирането на Агенцията. Затова съм командировал и няколко служители от Министерството, които в началния етап да подпомогнат изграждането на всички тези вътрешни системи и процедури в управляващия орган. По отношение на загубата на средства до края на годината следва да бъдат договорени средствата по двете обявени процедури за изграждане на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност. Предвид текущите и предстоящи разговори между управляващия орган и компетентните служби на Европейската комисия на този етап не бих искал да се ангажирам с конкретна сума, а това, което споделих на Комисията, е максималният, потенциалният обем на средствата, с които може да бъде редуцирана програмата и по-специално Първа ос в размер на 70 млн. лв. По отношение на и Трета ос, в момента, най-вече благодарение на системните проекти, но и на двете грантови операции от миналата година имаме разходи. Надявам се там след възстановяването

АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА (БСП за България): Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Искам да кажа, че това, което Вие казахте, ме удовлетворява за това, защото без такъв капацитет няма как да реализираме проектите, които сме заложили. Добре е, че тази Агенция беше създадена навреме и бързо, но нека инструкторите, които са необходими край нея и покрай нея, да станат наистина навреме, така да можем да решим сериозните въпроси. Какво ни остава? По Приоритетна ос 2 тези пет процедури на обща стойност 25 милиона стартираха ли и какво стана с Трета и осите, където бяха 99 милиона и половина? Така са предвидените средства и са предвидени планирани дейности до края на 2017 г. Надявам се много, че те ще се случат. Вторият ми въпрос е: кога ще бъдат оповестени резултатите от оценяването на проектите за центрове на върхови постижения и компетентност? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, професор Клисарова. Три минути, уважаеми господин Министър, за отговор на тези уточняващи въпроси. Благодаря. Започвам с втория въпрос. Точно заради тази функционална независимост на управляващия орган и заради това, че той трябва самостоятелно да взема решенията, може би няма да Ви предоставят най-точната информация. В момента ръководителят на управляващия орган е този, който трябва да вземе решение, а това е изпълнителният директор на Агенцията. Трябва да вземе решение и по отношение на оценителните доклади – дали тези оценителни доклади да бъдат върнати за доразглеждане, дали да бъдат одобрени, или да бъдат отхвърлени. По отношение на първия въпрос – да, факт е, че ние имаме малко изоставане, ако гледаме Индикативната годишна програма по отношение на новите операции. Ние сме идентифицирали новите операции, които ще разработим и ще представим на следващия Комитет за наблюдение през пролетта, всъщност на по-следващия, тъй като предстои следващият. Една от препоръките ни беше да направим всички операции по-фокусирани, подобрим процеса на програмиране. Това е, което, надявам се, правим в момента. Идентифицирали сме до голяма степен операциите, имаме изостанали по отношение няколко операции, които са подготвени като критерии за избор, но ще бъдат одобрени, едва когато имаме, така да се каже, разблокиране и приемане на изпълнението на препоръките от страна на Европейската комисия. Такъв пример е

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Господин Министър, виждам, че работата в Министерството на образованието и науката доста се е активирала във връзка с Оперативната програма. За България мисля, че тя е изключително важна, след като казваме, че приоритет е образованието и всички мислим така, а и съответно развитието на науката. Не бива да позволяваме да губим средства от европейските пари за наука, защото е трудно нашата държава да отдели такива средства. Още нещо искам да кажа: голяма част от университетите се включват директно към европейски научни програми, каквато е „Хоризонт 2020“. Тук ще кажа за волята на Министерството, която оказва подкрепа абсолютно в това кандидатстване на университетите по тази Програма, и за съдействието, за бързата реакция, която е необходима. Без тях няма да можем да участваме. Благодаря Ви. Благодаря Ви, професор Клисарова. Пристъпваме към последния въпрос от днешния парламентарен контрол. Той е зададен от народните представители Богдан Боцев, Николай Бошкилов

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование институциите в системата на образованието са изправени пред нови предизвикателства както за осмисляне на новите нормативни изисквания, така и за тяхното приложение. От първостепенна важност е стабилното и компетентното управление на всяка една институция. Във връзка с това молим за Вашия отговор на следното: каква е кадровата осигуреност на директори на училища в област Благоевград, където временно изпълняващите тази длъжност са около 15? Не е ли по-логично усилията на РУО – Благоевград, да бъдат съсредоточени в решаване на тези проблеми, а не например в реализиране на повече от 20 проверки за период от две години в Професионална гимназия „Никола Стойчев“ в град Разлог на директор, който е с договор след проведен конкурс? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Боцев. Заповядайте за отговор, уважаеми господин Министър.

госпожо Председател, уважаеми господин Боцев, уважаеми господин Бошкилов! Общият брой на образователните институции на територията на област Благоевград е 134 от тях 112 директори са на безсрочни трудови правоотношения, на срочни трудови договори до завръщане на титуляра са назначени 5, а до заемане на длъжността въз основа на конкурс са назначени 17. Съгласно разпоредбата на чл. 217, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование началниците на регионалните управления на образованието прекратяват трудовите договори с директорите на общински училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общински центрове за специална образователна подкрепа, както и центровете за подкрепа на личностното развитие, чиято дейност не се организира от училищата, както и астрономическите обсерватории. Алинея 5 от същата разпоредба определя длъжността „директор“ в държавните и общинските институции по този Закон да се заема въз основа на конкурс, проведен при условия и по ред на Кодекса на труда. С оглед приемането на единен подход от всички конкурсни комисии, назначени съответно от министъра на образованието и науката, или от началниците на регионалните управления по образованието, и за осигуряването на равен достъп на кандидатстване за заемане на длъжността „директор“ на образователните институции, чиито договори се сключват и прекратяват от министъра на образованието и науката или от началниците на управления по образованието, процес на изготвяне са Рамкови правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на посочените образователни институции. Целта на тези Рамкови правила е да се гарантира прозрачна конкурсна процедура на принципа на конкуренция въз основа на професионалните и делови качества на кандидатите за длъжността. Членовете на конкурсните комисии ще допускат кандидати при едни и същи условия и ще преценяват професионалните и деловите им качества по едни и същи критерии, както и ще ги класират при използване на единна система за формиране на крайния резултат. Предстои да бъдат обявени конкурси за заемане на длъжността „директор“ на територията на област Благоевград. Проверки в Професионалната гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Стойчев“ в град Разлог са извършени по повод постъпилите жалби и сигнали във връзка с приема на ученици за учебната 2016 – 2017 г. Също така има извършени проверки по предложение на директора, както и провеждане на мониторинг по изпълнение на дейностите по проекти „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“. Това е проектът „Твоят час“ – фаза 1 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, и по Националната програма „Без свободен час“, приета с Решение № 216 от 2017 г. на Министерския съвет. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, Господин Бошкилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! За пореден път става ясно, че образователната система в Благоевградска област сякаш повече скандализира обществеността и ангажираните с възпитанието педагози в нея. Възложените проверки доказват, че няма никакви нарушения, доколкото стана ясно от Вашия доклад. Отново възниква въпросът за двойния стандарт относно кадровата обезпеченост на ръководители и педагози в държавните училища на територията на областта. Ставаме свидетели на поредния случай проверки, извършени по модела ГЕРБ. Вие току-що преди малко казахте, че ще се гледа професионализъм, компетентност, но на практика това не е така на терен. В нашите срещи с колегата Боцев по областта получаваме множество сигнали педагози по отношение на директори, които са лансирани от началника на РУО, които кадруват по политическа ориентация по отношение на педагози и училищен персонал. Аз мисля, че те са призвани да учат и да възпитават нашите деца, а не да се занимават с такива политически назначения, тъй като тяхната основна и първостепенна цел е стабилното и компетентно управление на всяка една институция.

Благодаря. Министърът на образованието и науката не желае да се възползва от правото на дуплика. С това приключихме днешния парламентарен контрол. Благодаря, господин Министър, за Вашето участие в него, както и на народните представители, останали в залата търпеливо. Следващото заседание е на 15 ноември 2017 г., сряда, от 9,00 ч.